Уважаеми господин Председател! За съжаление, госпожа Нинова към настоящия момент липсва. Уважаеми колеги! Моето изказване е свързано с това дали въобще този закон, в този му вид, може да бъде приет на първо четене? Аргументите, които смятам да изложа днес пред Вас, са преди всичко правни и по-малко политически, защото принципно аз считам, че от такъв закон за регулиране дейността на колекторските фирми има нужда, с оглед на произвола и действията, които те години наред упражняват върху длъжници – български граждани, които определено са нерегламентирани, които са определено незаконосъобразни и които определено нямат нищо общо с начина, по който се събира едно вземане. Използват се методи, които аз, меко казано, бих казал, са нецивилизовани. Когато обаче се създава един закон, един закон, той би следвало да обхваща всички обществени отношения и да ги регулира веднъж завинаги. Това е идеята, една от най-важните функции на Народното събрание – създаването на добри закони. Добър закон по моите разбирания с опита, който имам в правораздаването, е този закон, който регулира изцяло всички отношения, които би следвало да бъдат регулирани на определен етап. Предложението, което ни представя Министерският съвет в лицето на заместник министър-председателя госпожа Нинова, определено не отговаря на тези изисквания. И ще кажа защо. От самото заглавие на Законопроекта се разбира, че тези страдания, за които преди малко чухме от госпожа Нинова, които така са я мотивирали още няколко дни след като зае този пост да внесе или да публикува по-точно един Законопроект за събиране на вземанията, като потребителски договори, говори за това, че тя, нейните тежнения, нейните страдания, най-вероятно подобни на Исус Христос, са обхващали една малка част от тези хора, които са предмет на този рекет от страна на служители на тези колекторски фирми. Защото, ако тя имаше желанието да спази и европейското законодателство, което е визирано в Директива 2021/67, както и по-старите директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС, тя щеше да ни предложи не Закон за потребителските договори, а щеше да ни предложи закон, който да обхваща всички банкови кредити, всички ипотечни кредити, всички бързи кредити, всички небанкови финансови институции, защото има и такива, и тогава вече да минем евентуално и на потребителски кредити, каквито всъщност са заложени. Всъщност заложеното в нейния проект обхваща само действително много малък процент и това са кредити, които – аз имам друго мнение по отношение на тези кредити и начина на тяхното събиране, това са кредити преди всичко на ВиК, Енергото, „Топлофикация“ и мобилните оператори. Аз ще направя в анонс моето предложение. Считам, че би следвало с един такъв закон да се забрани тези, понеже всичките тези дейности и по водоснабдяване, и по получаване на електроенергия, това е заложено и в тези закони, специфични – на водата, за енергетиката и така нататък, „Топлофикация“ и GSM, това са социални дейности и не би следвало, не би следвало, ние трябва да ги изключим от възможността тези вземания да бъдат цедирани на трети лица и оттам вземания, както изчисли колегата Иванов преди малко, едно вземане, да речем, за 100 – 200 лв. след това да стане в размер на 2000. Така че, ако госпожа Нинова имаше желанието наистина да направи един всеобхватен закон, тя трябваше да обхване всички тези, а да остане дебат по това например предложение, което аз бих направил, ако въобще този закон стигне до второ четене. В тази връзка тези страдания донякъде ме съмняват, въпреки че много ми се иска да не съм прав за това, че всъщност този закон прилича повече на лобистки, отколкото закон, който защитава интересите на гражданите. в тази връзка черпя права и черпя аргументи именно от предложението на Закона, който тя направи. Няма логика, никаква логика няма в това да искаме капиталът на тези дружества да бъде 500 хил. лв., защото за тези, които са практикуващи юристи, знаят много добре, че този капитал се внася и се изнася. Той нито може да гарантира някакви обезпечителни дейности, нито може да обезпечи евентуалните длъжници срещу неправомерни действия на колекторските фирми, каквато всъщност по принцип капиталът има една такава функция, но в практиката се получава нещо съвсем различно. Това ме навежда на мисълта, че се създава създава една изкуствена граница по отношение на получаването на възможност да се занимава с такъв вид търговска дейност, каквато е колекторската и очевидно това се прави, поне според мен, се прави в интерес на в интерес на определени фирми. Има и аз приемам, че госпожа Нинова, която не е юрист, преди малко се опита да Ви убеди тук… Ако е юрист, още по-лошо, защото говоренето за това, че виждате ли, щели да се дължат само лихви, не е вярно. Защото по закон се дължат всички разходи по едно производство и тя няма как с този специален закон, ако въобще се приеме, да стигнем... (Реплики С този специален закон няма как да дерогира нито Търговския закон, нито Закона за задълженията по договорите, нито каквото и да било друго. Така че обемът, на първо място, очевидно е сгрешен и няма как на второ четене, ако ние приемем, че ние там ще оправим и ще разширим предмета на дейност на този закон, това значи ние да правим един закон изцяло. По същия начин твърдението за това, че се внасяло някаква регулаторност във възможността да се цедира едно вземане, също е невярно. И към настоящия момент цесията като право съществува, тя също предполага някакъв уведомителен режим, тя също предполага уточняване на вземането – колко е вземането, колко е лихвата и така Но тук има нещо много важно, което е, когато говорим за лихвите, за които госпожа Нинова се опитва да ни убеди, че, виждате ли, те щели да бъдат по-малки. Не е вярно! Всички тези договори, като започнете от банковите и стигнете до потребителските, имат жестоки жестоки наказателни лихви, които вдигат с пъти задължението, което имат. Ето нещо, което въобще не е помислено тук, а това е много съществено и ако искаме да помогнем на длъжниците, които са изпаднали по едно или друго по едно или друго обстоятелство в невъзможност да си плащат кредитите, да не ги товарим с такива безбожни наказателни лихви, каквито се предават. Така че нито едно от тези добри страни на този закон, които се изтъкват тук, първо, не отговарят на общите изисквания на правото и влизат в колизия с него и като такива най-вероятно биха били обявени за незаконосъобразни по съответния ред и отделно от това, нашето категорично становище е, че в този вид Законопроектът не би следвало да бъде гласуван на първо четене. Той трябва да се върне на вносителя, той да вземе предвид, защото той не е взел нито едно от тези възражения, които са направени от почти всички, които са дали становище по повод на Законопроекта, да го преформулират, като започнем от заглавието да не бъде с такъв предмет, а да бъде заглавието му по отношение на абсолютно всички кредити, които битуват в правовата система на Република И тук искам да кажа няколко неща. Да, наистина лицензионен режим трябва да има. И там, където ни праща госпожа Нинова точно там трябва да се види всъщност на кои фирми следва да се дава лиценз, при какви условия, и то не само на тези, които са формалните собственици на търговските дружества, които кандидатстват, а на всички служители в тях. Защото знаете, че търговски дружества се регистрират на баби, прабаби и какви ли не още, за да се избегне всякакъв вид възможност или съмнение за това, че някой е осъждан или има някаква регистрация и така нататък, а всъщност дейността се извършва от хора под формата на граждански договор или каквито се сетите най-различни такива правни по съществото си възможности. Така че този лицензионен режим трябва да мине или към Министерството на финансите, или към Министерството на правосъдието, там му е мястото евентуално да се проверяват тези колекторски фирми, и при лицензирането на тези фирми трябва да има много ясни правила относно това какви са правомощията. Тук трябва да помислим и за това какви са възможностите и по какъв начин тези колекторски фирми могат да научават не само нашето имуществено състояние, ами боравенето с лични данни да бъде защитено в максимална степен, защото и сега, и сега научават неща, които няма как по друг начин да бъдат научени, освен ако по криминален начин не се доберат до съответните лични данни. Този закон Този закон има нужда от основна преработка и затова считам, че ние няма да гласуваме, а за това, че е спорен, бих искал да направя само една ретроспекция. На 6 април всъщност този проект на закон беше внесен в Народното събрание. На 13 април той се появи в нашата Правна комисия и ние не го приехме – не го приехме всички или почти всички, защото имахме много сериозни аргументи за това. След това на 20 април се направи пореден опит. Започвам да си мисля, че този закон е част от споразумението между управляващите партии и е на живот и смърт за госпожа Нинова – нямам идея на кого какво е обещавала. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Господин

беше приет и се наложи на вчерашното заседание да се гласува наново. Така че самият начин, по който върви този законопроект, говори за това, че той определено е незаконосъобразен и ако ние го приемем на първо четене, няма да изпълним основната функция, за която сме избрани, а именно да даваме качествени закони. В противен случай ще стане така, че във всеки един български закон има по 50, а пък някъде има и по 100 изменения, което е срам и позор за Народното събрание. Заповядайте, господин Петров, за реплика. (Реплика.) Господин Попов е за процедура.

да припомните също така, че и страданията на вицепремиера и нейната загриженост за длъжниците, които Вие визирате, включваха и това, което тя каза преди малко, цитирам: „И сега, като дойде някой да ти каже, че дължиш 1000 лв., ти нищо не можеш да направиш.“ Може би трябваше да го уточните, че това не е така. Длъжникът също и в момента има възможност за защита по съдебен ред чрез завеждането на отрицателния установителен лист по чл. 124 от ГПК. Считам също така, че касателно страданията, които Вие визирате, следваше да включат и тази възможност, предвидена в този нов законопроект, а именно касаеща воденето на положителни установителни искове от страна на кредитори, чиито длъжници са оспорили по реда на чл. 7, ал. 2. И тук смятам, колега, че беше редно за широката общественост да уточним, че като се заведе едно такова дело, ако кредиторът, тъй наречен колектор, има на заплата юрисконсулт, то съдът му присъжда 150 лв. юрисконсулско възнаграждение. След това като отиде при ЧСИ-то, му се присъждат още 100 лв. юрисконсулско възнаграждение за изпълнително дело. Така че от едно дело стават 250 лв. и с едни десетина дела на месец, ако същият този колектор е назначил юрисконсулт, той му плаща заплата. Само че, уважаеми колеги, когато една колекторска фирма е закупила няколко хиляди задължения, то тя ще предяви поне няколкостотин дела, така че разликата от 250 лв. на дело за всяко следващо на тези дела – 10 бр. на месец, му идва чиста печалба. Пак повтарям, чиста печалба за колектора. Това може би е една от неизказаните цели на този законопроект, която мисля, че е редно да вземем предвид. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Петров. Има ли втора реплика към господин Балачев? Не виждам. Заповядайте за дуплика, господин Балачев.

Колега Петров, абсолютно прав сте по отношение на твърдението, че Законопроектът въвежда някаква специална процедура по възможността да бъдат обжалвани вземанията, които колекторската фирма предлага, защото този ред за оспорване на вземанията е ясно и точно формулиран в няколко закона, включително и в Гражданскопроцесуалния кодекс,

да бъдат приети в този вид, в който бяха приети, да се защитят по добре правата на длъжника, защото той е слабият момент в тази борба между банка и длъжник, ние не направихме достатъчно, за да го защитим. Всички тези изпълнителни листа, които се взимат на това основание, много трудно се оборват, а тези, които са по чл. 417, Вие знаете, че те всъщност не спират изпълнението и обикновено докато тече някаква такава процедура, вече той е нахокан, набит или каквото казва госпожа Нинова и вече няма смисъл от това производство. Много сте прав, колега Петров, и във връзка с това, че процедурата по уведомяване трябва да бъде опростена, но за сметка на това да дава сигурност на длъжника, че той наистина е уведомен за тези действия. Това, което ни се предлага в този закон, е една пародия, тоест едно нещо, което го има и към момента, и сега всеки, който цедира едно вземане, има задължението да каже колко пари на кого дава, за да може тази цесия да влезе в сила. И искам да кажа само, че тежненията, за които говорим всички, страданията, които госпожа Нинова е преживяла към януари месец тази година, защо така не хващат

Благодаря, уважаеми господин Председател. От тази трибуна се чуха доста небивалици, доста внушения бяха направени. Опитахме се от парламентарната група на „БСП за България“, колегите от коалицията да обясним, че всъщност това са само и единствено внушения, дори се стигна до тук. Не мога да повярвам, че в пленарната залата ще чуя, че когато има общ законопроект и специален, то, видите ли, не се прилага специално, за мен това е, бога ми, юридическа новост в България – новаторство. Но тук в залата, уважаеми господин Председател, се намира Димитър Маргаритов, който е председател на Комисията за защита на потребителите, която има пряко касателство към този проблем и към този законопроект. Използвам възможността да да го призова, да поканя господин Маргаритов да дойде на трибуната и да обясни на уважаемите колеги, надявам се да успее да разсее всичките тези внушения, които бяха изказани тук допреди малко. Така че, моля, ако господин Маргаритов има желание и възможност, да заповяда на трибуната и да вземе отношение по този законопроект. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Добре, благодаря, господин Попов. Да, господин Маргаритов може да вземе думата, ако желае, разбира се. За изказване Емил Георгиев, след това Васил Стефанов, записах и Явор Божанков. Заповядайте, господин Георгиев, Вие сте. Уважаеми господин Председател на Народното събрание, уважаеми дами и господа народни представители! Като част от българското общество и ние – народните представители, трябва да вземем отношение по един много, много важен въпрос, който с години се отлага, както, между другото, не се прави в държавите с развита демокрация. Припомням Ви, че в исторически план през 1961 г. за първи път американски президент – Кенеди, поставя въпроса за правата на българските потребители. За съжаление, във времето от тогава до сега по една или друга причина правата на българските потребители бяха неглижирани, като по този начин те се оформиха не само като най-бедните и неоправдани в голямото семейство на европейските потребители, но и най-незащитени от българското законодателство. В тази връзка на нас се пада голямата отговорност да поправим тези щети. Безспорно в днешното време, както и днес се говори непрекъснато, потребителите са засегнати и от дейността на тези фирми, известни в публичното пространство като колекторни фирми. Редно е да се знае, че към момента стойността на вземанията – по-нататък ще стане също ясно, е огромна. Вземания се извършват от фирми, чийто неофициален брой към момента е над 45,

общият обем на нововъзложен дълг към компании за събиране на вземания е 742 милиона при 832 милиона за 2019 г. Данните от проучването сочат спад в общия брой на нововъзложените за събиране случаи. За 2020 г. те са 936 хиляди, в същото време за 2019 г. броят на случаите е 1 млн. 84 хиляди. Така средният размер на задълженията на българите за 2020 г. е 792 лв. на всеки български гражданин, при 767 лв. за 2019 г. Различни са тенденциите на пазара на изкупените дългове. Казвам всичко това, защото се стремя в името на потребителите да бъда много внимателен в изказа си, непрекъснато се спекулира – може би, защото се знае, че в залата има включени камери. Ако нямаше включени камери, сигурно много хора нямаше да се изкажат.

Броят случаи на изкупени дългове за 2020 г. е 102 хиляди, докато през 2019 г. е двоен – 208 хиляди. На изказването на господин Балачев – много моля да слуша по-внимателно, най-много се задължава през 2020 г. На база брой случаи по отношение на банките са 38%. Небанковите финансови институции са 27%. На следващо място са телекомите – 24%, това са официални данни, застрахователни компании – компании за комунални услуги – 2%; лизингови компании – 1%, и 5% на всичко друго. В сравнение с преходните години дългът на банковите институции леко намалява за сметка на покачващия се обем, възложен от небанкови такива.

Аз искрено се надявам, че адвокатите, които досега се изказваха, които яростно се обявяват против приемането на този закон, в никакъв случай не защитават интересите на тази кредиторна фирма, за която спомена господин Куленски, за 75 милиона. Господин Петров, искам да Ви отговоря по следния начин. Ще са ми необходими поне 30 минути, за да посоча примери на потребителски жалби във Федерацията на потребителите с над 13 хиляди официално регистрирана членска маса. За миналата година има 2000 жалби, от които около 600 жалби са само във връзка с дейността на кредиторските фирми.

И когато от Федерацията се намесихме, отказаха се – мога да представя официални документи. И сега, след като е изтекъл този погасителен период, оказват натиск върху потребителя да плати, защото цесията е 920 лв., да плати още 1200 лв., за да отпадне, да се зачисли в кредитния регистър. Така че споразумения между

Жалко, че остана толкова малко време, защото като представител на Федерацията мога да Ви посоча още десетки примери за изнудване на хора.

Какво ще кажете на тази жена – ще ѝ наемете охрана, или ще ѝ поемете защитата в банката? Мога още много неща да кажа, уважаеми колеги, защото в тази зала, надявам се и друг да има повече впечатления, така както аз имам в качеството

аз си позволявам да изляза от тази трибуна и да говоря от гледна точка на това, че имам близо 10 години опит в тази сфера, която Вие тук обсъждате. Слушах всякакви неща, нарочно изчаках според мен това, което правите повечето от Вас, е политически PR, което е много грозно, защото наистина българските граждани имат нужда от работещ закон за тези кредити и вземания. Предлагам Ви да се фокусираме върху това, което госпожа Митева каза, и върху градивен разговор, защото слушам около час вече просто настройване на общественото мнение в една или друга посока. От групата на „Има такъв народ“ сме подготвили 13 листа становище, което може да бъде взето под внимание. Аз съм част от тази работна група и Ви предлагам да се фокусираме върху това наистина да направим работещ закон, от който да не ни е срам след време, когато започнат жалбите по него. него. Предлагам Ви да се фокусираме в тази насока, а не в това какви са политическите стратегии и интереси на дадена партия. Благодаря. Благодаря Ви, господин Петков, за репликата. Не беше стриктно насочена към господин Георгиев. Заповядайте, господин Балачев, за втора реплика. БРАНИМИР Господин Председател, уважаеми колеги! Господин Георгиев, искам да Ви благодаря най откровено за това, че въпрос, който ме дерзаеше много години – защо моите родители нямаха проблеми с потребителските кредити и с колекторски фирми, а то се дължало на американския президент Джон Фицджералд Кенеди, който почина през 1961 г. Благодаря Ви. И още едно кратко – по отношение на статистиката, която дадохте, направете една статистика за периода 2018 – 2021 г. колко

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Колега Георгиев, ще започна репликата си по следния начин. Задавате въпроси към мен, но ще Ви помоля да правите разлика между необслужван кредит и задължение, по което е изтекла законовата давност то да бъде принудително изпълнено. Това са две огромни разлики, като във втората никой не спори, че когато се направи възражение в тази посока, то не може да бъде съответно принудително събрано. За съжаление, Законопроектът, който ни е предоставен, визира само и единствено, поне черно на бяло, необслужваните кредити и ние сме длъжни да се съобразим с това, като се сещам преди малко, че вицепремиерът и министър на икономиката госпожа Нинова каза, че досега, ако са ходили да бият хората, то очевидно сега това няма да стане. Ами аз го интерпретирам по следния начин – че, ако досега са пращани биячи да бият хората и да тероризират длъжниците, то сега, понеже ще бъдат същите регистрирани, явно ще бият по-малко. Това е единствената разлика, която аз виждам. Друга разлика няма при събирането на тъй наречените необслужваеми кредити и просрочени вземания, които така или иначе, пак казвам, когато има спор по тях, рано или късно, следва да се съберат по съдебен ред. Вие казвате – ето, съветвали сте във Федерацията длъжниците да си търсят правата, това е похвално. Лошото е, че, от друга страна, когато се продават, и то особено голям брой такива необслужвани вземания, се очаква и тези, които ги купуват и които инвестират в тяхното закупуване, те също да си търсят правата. Вече го казах и в изказването си, че крайната сметка, която ще е доста набъбнала, ще плати единствено българският гражданин, който е задлъжнял от не знам си колко време. Благодаря Ви. Благодаря, господин Петров. Заповядайте, господин Георгиев за дуплика. Господин Балачев, дадох примера кога за първи път се заговаря за потребителите, да се знае, че оттогава досега при нас в България нищо не е направено в тази връзка го казах. Господин Петров, за страданията на Христос. На мен ми е ясно какви са страданията на част от адвокатите. С въвеждането на ред с този закон някак си ще се пресушат вашите възможности за защита на такива потребители. Това Ви е болката, това Ви е страданието. Благодаря

уважаеми госпожи и господа народни представители! Позволете ми съвсем накратко да допълня някои съществени моменти въз основа на това, което каза министър Нинова при представянето на Законопроекта. Очертавайки хронологията на неговия път до парламентарната зала, стана ясно, че е имало редица становища, бележки и предложения, които бяха направени в различни формати. Тук искам да обърна внимание на три групи проблеми, по които направените забележки и предложения експертният екип, работил върху закона, в който съм участвал и аз, не бяха приети, и съвсем накратко наистина да дам аргументите за това. На първо място, прословутият въпрос с директивата. Съвсем ясно е, че в Закона е предвидено на този етап единствено кредитните институции да бъдат изключени от приложното му поле, но не и банковите финансови институции, което до голяма степен отговаря категорично на въпроса за включването на потребителските и бързите кредити. И сега, що се отнася до банките, бих казал, че по своеобразен начин и те са включени в нормативната уредба, защото всъщност изключването им е на базата и това е съвсем ясно, че има директива, която разписа реда, по който се процедира по отношение на банките, че тази директива е в процес на транспониране, че има определен ред, по който се извършва това транспониране, че има отговорна институция, която извършва това транспониране, че рано или късно то ще се случи, тоест тези разпоредби на директивата ще станат част от действащото българско законодателство. Най-вероятно, ако това не стане между първо и второ четене, ще стане в този закон, след като той бъде приет, ако бъде приет. Така че за мен няма никаква драма по този въпрос, но разбира се, това, което беше казано, че в рамките на процедурата между първо и второ четене ще се случи транспонирането, би било добре, защото всички знаем, че това ще се случи в някакъв момент. На второ място, групата въпроси, свързани с предложението да бъдат изключени определени икономически оператори от възможността да продават на така наречените колекторски фирми вземания по потребителски договори. Само искам да напомня, че в предишните години многократно е дискутиран този въпрос в различни формати, най-вече под егидата на омбудсмана. Там бяха изразявани мнения, че не бива тези икономически оператори, въпреки че имат по-специфичен предмет на дейност и ред, по който го осъществяват, да събират сами такива вземания, защото това неминуемо натоварва с допълнителни разходи тяхната администрация и това от своя страна се отразява на крайната цена, защото невинаги цените, на които те предоставят своите услуги, са регулирани, дори в повечето случаи не са. Това е и основният аргумент, който ни е водил в разбирането, че не трябва да има изключения от приложното поле за различен тип икономически оператори, тъй като от своя страна законът, създавайки процедура, ограничения, регистър и така нататък дава гаранции, че когато бъдат продадени тези вземания, те ще бъдат събирани по законоустановения ред. Третият въпрос, може би с най-слаба важност към момента, но не е за пренебрегване в никакъв случай, е предложението първоначалният кредитор да има задължения да предлага на длъжника да изкупи вземането при същите условия, при които той би го продал на колектора. Тук съображенията най-общо са, че при предвидения ред за уведомяване и предоставянето на срок за доброволно изпълнение няма никаква пречка длъжникът и първоначалният кредитор да влязат в преговори за изчистване на размера на задължението и респективно за неговото редуциране, разсрочване, отсрочване и така нататък. Според мен по-скоро биха се засегнали връзките, по които функционира търговският оборот, доколко тези сделки на прехвърляне на портфейли, необслужвани потребителски задължения към към търговци, които извършват тази дейност по занятие все пак се подчинява на някакви пазарни принципи, вероятно и на някакви конкретни изчисления, прогнози, бизнес планове и така нататък. така нататък. Това се трите основни групи проблеми, които не бяха изчистени докрай в рамките на процедурата по съгласуването. И накрая за заглавието, то е такова, защото, както сочи и легалната дефиниция на понятието потребителски договори, формулирана в самия проект,

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми народни представители! На първо място благодаря на господин Маргаритов за уточнението, което направи току-що. А сега по същество за Законопроекта на първо четене. Според мен Законопроектът за събиране на вземания по потребителски договор е необходим законодателен акт, който да сложи рамка на правата и задълженията на колекторите, както и да регламентира докъде може да се простират опитите за комуникация с гражданите по повод техни задължения, някои от които дори са изтекли по давност. Обажданията в извънработно време, търсене на личния контакт, получаването на заплахи за мен не са допустими способи за събиране на вземания в една правова държава, колкото безспорни да са тези вземания. Това са едни от най-неприятните практики, които колекторските дружества си позволяват и които ние намираме за недопустими и засягащи неприкосновеността на всеки човек. Този законопроект е необходим, за да бъдат защитени българските граждани от своеволия, потенциален тормоз или въвеждане в заблуждение. Това може да бъде постигнато чрез предвидените в проекта задължителна регистрация на дружествата в единния регистър, чрез механизмите за контрол, ограничаването на часовите диапазони, в които може да бъде търсен длъжникът, и така нататък. В Четиридесет и четвъртото народно събрание ГЕРБ имаше цял мандат. Ако тази парламентарна група е имала желанието да регламентира тези обществени отношения, мисля, че е имала предостатъчно време да го направи, както чухме малко по-рано. Явно четиригодишен мандат не е достатъчен да се осъществи това нещо. Надявам се, че ние ще го постигнем в рамките на Четиридесет и седмото народно събрание. народно събрание. Именно защото разглеждаме Законопроекта на първо четене, трябва да се концентрираме по неговата цялост. Не да се обръщаме към конкретни негови текстове и да ги дискутираме на този етап. Мисля, че от изказванията до момента се разбра, че почти всички парламентарни групи всъщност имат желанието да защитят интересите на българските граждани, което е и идеята на Законопроекта, което управляващото мнозинство иска да постигне в крайна сметка. Все пак по Законопроекта действително има нужда от прецизиране на конкретни текстове, които, пак казвам, към момента на първо четене не коментираме, но има. Затова приветствам това, което колегите от БСП и ИТН пожелаха – удължаване на срока за предложения между първо и второ четене. Като ние също ще направим съответни предложения към Законопроекта между четенията и от името на парламентарната група на „Продължаваме Промяната“ заявяваме, че ще подкрепим този Законопроект на първо четене. Благодаря Ви. Благодаря, господин Стефанов. Има ли реплики към Васил Стефанов? Не виждам. За изказване – Явор Божанков. ЯВОР Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги! Съжалявам, че за краткото време, което остава, не мога да се спра подробно на всеки фалшив аргумент, на всяка една теза на ГЕРБ и ВЪЗРАЖДАНЕ, които по една или друга причина искат да спрат този законопроект. Но дебатът дотук отговаря на един много важен въпрос: защо толкова години този закон не е приет; защо толкова години цари безредие; защо толкова години се злоупотребява с българските граждани? Е, този дебат днес отговаря на този въпрос, но и дава една нова перспектива – вече има ново мнозинство и воля той наистина да бъде решен и вярваме, че ще бъде решен. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Божанков. Реплика от Александър Симов – заповядайте. Уважаеми господин Божанков, в изказването си казахте за много лъжи, които са били изказани. Смятам, че сте длъжен да посочите примери, да ни кажете конкретно кои са те. Благодаря. Благодаря за репликата, господин Симов. Втора реплика? Няма. Заповядайте за дуплика, господин Божанков. Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Симов, народът е казал: „на лъжата краката са къси“, и аз няма да се спирам на всички тези лъжи, които се изрекоха. По-важно е да кажем каква наистина е целта на този законопроект, кои са трите проблема, които той решава. На първо място, какво е положението в момента? Едни нерегистрирани субекти, извън регулация, извън всякакви правни норми, без капитал, голяма част от тях криминално проявени тормозят българските граждани в малките часове на денонощието със залепване на обявления, с посещения на адрес, унижавайки тяхната чест и достойнство пред семействата и работодателите им. Когато хората потърсят защита и все пак стигнат донякъде, се оказва, че те капитал нямат. Те не могат да ги осъдят. Те не могат да им вземат нищо. Тези хора са безизвестни. Затова Законът урежда тези три много важни въпроса. На първо място, изискване за капитал. Защото сега е сигурно, че когато тези субекти са регистрирани, те носят имуществена отговорност, тя може да се реализира в пълен обем. Законът предвижда за всяко нарушение тежки административнопроцесуални правила, административнонаказателна отговорност и сигурност за длъжниците. Един от големите проблеми – 50 хиляди жалби има към омбудсмана за хора, които са натоварени с всякакви такси и лихви. Слагаме край на това. Сега всеки ще бъде информиран колко дължи. Ще има възможност да се защити. Ще има информиран информиран избор как да постъпи. Никаква стъпка не може да бъде предприета, без той да знае за това и без да има надлежен ред в Закона, по който да се защити. Това е огромна стъпка напред. Това е целта на този закон. Този закон изпълнява тази цел. Оттук нататък между първо и второ четене могат да бъдат направени много промени. Той може да бъде подобрен, прецизиран и една конструктивна опозиция може да помогне в този процес. Но опозицията в лицето на ГЕРБ и ВЪЗРАЖДАНЕ не искат това и нямат смелост да кажат пред българските граждани простата истина – ние си искаме стария ред. Кажете им това. Искате да остане старият ред, в който съмнителни, криминални субекти без капитал тормозят българските граждани и ги товарят с лихви, и ги унижават, и ги тормозят. Кажете, че това искате да остане, защото Вие не правите предложения в посока подобряване на законодателния акт. Вие не помагате в процеса. Вие искате да остане старото положение и вероятно имате интерес да правите това, но ние няма да го позволим. Благодаря Благодаря, господин Божанков. Няма повече записани за изказване. Има ли желаещи? След толкова подвиквания „не“ и „няма“ прекратявам дискусията.

Поставям на гласуване Законопроект за събиране на вземания по потребителски договори,

Заповядайте за процедура, госпожо Митева.

срокът за предложения между първо и второ гласуване да бъде максималният от 28 дни, като призовавам всички народни представители да се включат в работната група и да обединим усилията си наистина да направим закон, който да е в полза на българските граждани. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА

С това изчерпахме тази точка от Програмата за работата на Народното събрание. Преминаваме към следващата

Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Предложението ни за създаване на временна комисия е мотивирано от необходимостта да се установят всички факти и обстоятелства, свързани с подписването на всички всички меморандуми и писма за намерения от членове на Министерския съвет за периода от 12 май 2021 г. до 20 април 2022 г. Това се налага, защото сме провокирани от липсата на ясна, точна и конкретна информация по отношение на ангажиментите, които поемат членовете на Министерския съвет от името на Република България при подписване на меморандуми и/или писма за намерения, както и паметни бележки. Последното публично известно подписване на такъв меморандум, за който ние много отдавна настоявахме да има временна комисия и всички страни, предмети и обвързаности за Република България да станат публично известни, е от 23 март, когато министърът на енергетиката господин Александър Николов подписа Меморандум за сътрудничество с Gemcorp Capital Management Ltd IP3 Corporation. В резултат на това партньорство беше заявено от правителствената пресслужба, че се очакват инвестиции на стойност около 1 млрд. долара в зелена енергия. Инвестицията беше обявено, че е свързана с Проекта за завод за батерии за складиране на енергия, който правителството промотира като алтернатива на въглищните ТЕЦ-ове в басейна на Марица изток, както и тези намерения проличаха от представянето на една от целите на Меморандума, а именно изграждане на хибриден индустриален комплекс на територията на Марица изток. Напомням, че този проект е включен и в Плана за възстановяване с европейско финансиране. Водени от разбирането, че при разпореждания с публични средства, от Европейския съюз особено, които са средства и на европейските данъкоплатци, или евентуални инвестиции в българската икономика, които са подкрепени от правителството на Република България, е необходимо и редно Народното събрание да има информация за действията на изпълнителната власт, предлагаме създаването на такава временна комисия, която да установи по безспорен начин и да даде информация както на народните представители, така и на цялата общественост за страните, предмета, съдържанието и обвързващите клаузи за Република България. И в този смисъл, уважаеми колеги, Ви представям: „Проект! РЕШЕНИЕ за създаване на Временна комисия за разглеждане на всички меморандуми и писма за намерения, подписани от правителството

Създава Временна комисия за разглеждане на всички меморандуми и писма за намерения, подписани от членове на Министерския съвет за периода от 12 май 2021 г. до 20 април 2022 г. 2. Временната комисия се състои от 14 народни представители, избрани на паритетен принцип – по двама от всяка парламентарна група. 3. Избира ръководство и състав на Временната анкетна комисия, както следва: Председател: … Членове: … 4. Временната комисия установява всички факти и обстоятелства, свързани с подписаните от членове на Министерския съвет меморандуми и писма за намерения за периода от 12 май 2021 г. до 20 април 2022 г. 5. Разглежда и анализира документи, свързани с установяване на съдържанието, страните, предмета и целесъобразността на клаузите в подписаните меморандуми и писма за намерения. 6. Временната комисия изготвя доклад за резултатите от работата си и установените факти и обстоятелства. 7. Временната комисия се избира за срок от 1 месец.“ Представих Ви Проекта за решение. Силно се надявам, че консенсусът, който вчера Народното събрание демонстрира при създаването на една друга временна комисия, свързана със спирането на доставките на „Газпром“, ще бъде потвърден и по отношение на тази временна комисия, ако, разбира се, управляващото мнозинство няма какво да

Преди да преминем към гласуване, ще направя две редакционни предложения за коригиране на текста. Първото е в заглавието, тъй като има разминаване в заглавието на третия ред пише: „подписани от правителството“, а в т. 1 е: „подписани от членове на Министерския съвет“. Затова едното ми редакционно предложение е в заглавието също текстът да стане: „подписани от членове на Министерския съвет“, а не „подписани от правителството“. Другото е в т. 3, пише: „Временната анкетна комисия“ думата „анкетна“ да отпадне, а да е „Временната комисия“. Това са двете редакционни предложения за изчистване на текста, преди да преминем към гласуване на основното предложение. На първо място, подлагам на гласуване двете редакционни предложения, които направих, анблок ги гласуваме. (Реплика Редакционни предложения, които казах. Тъй като има несъответствие между заглавието и т. 1. В заглавието пише: „правителството“, а в т. 1 „членове на Министерския съвет“ В заглавието няма да е „правителството“, а ще е „членове на Министерския съвет“

Гласували 161 народни представители: за 143, против 8, въздържали се 10. Предложението е прието. Преминаваме към гласуване на основното предложение при съобразяване на приетите редакционни поправки. Гласуваме предложението на ГЕРБ-СДС за създаване на временна комисия.

Внесен е Доклад от Комисията по образованието и науката относно Законопроекта. Заповядайте, госпожо Анастасова, да ни запознаете с Доклада.

внесен от Костадин Тодоров Костадинов и група народни представители на 28 януари 2022 г. На свое редовно заседание, проведено на 23 март 2022 г., Комисията по образованието и науката обсъди Законопроект за българския език, № 47-254-01-16, внесен от Костадин Тодоров Костадинов и група народни представители на 28 януари 2022 г. На заседанието присъстваха: от Министерството на образованието и науката госпожа Мария Гайдарова – заместник-министър на образованието и науката, и Евгения Костадинова – директор на дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“; от Института по български език „Професор Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките професор доктор Лучия Антонова-Василева – директор на института, и доцент доктор Татяна Александрова – ръководител на Секцията за съвременен български език; от Съвета за електронни медии госпожа Соня Момчилова – член на СЕМ, и госпожа Емилия Станева – главен секретар на СЕМ, както и представители на неправителствени организации. От името на вносителите Законопроектът бе представен от народния представител Костадин Костадинов. Той изтъкна, че основната цел на Законопроекта е да се изгради ясна нормативна уредба, която да гарантира бъдещето на българския език. Приемането на Законопроекта ще допринесе за това да се издигне политиката за защита на българския език като основа на българската народност и на българската държавност на едно много по-високо ниво. Специално внимание се отделя на изучаването и ползването на българския книжовен език извън територията на страната и усвояването на езика от тези, за които той не е майчин. Водещ мотив за вносителите е фактът, че българският език се приема за даденост, но в последните години той е подложен на промени в изключително неблагоприятен дух. По Законопроекта са постъпили становища от Министерството на образованието и науката, Министерството на финансите, Министерството на културата, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Института за български език „Професор Любомир Андрейчин“, Департамента за езиково и специализирано обучение – СУ „Св. Климент Охридски“, Съвета за електронни медии и от Синдиката на българските учители. В изпълнение на чл. 72, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, Комисията по образованието и науката, преди да обсъди Законопроекта по същество, извърши проверка и установи неговото съответствие с изискванията на Закона за нормативните актове, указа за неговото прилагане и на посочения правилник. На заседанието се проведе публично обсъждане на Законопроекта, в което участваха представители на институциите и организациите, предоставили писмени становища. Научният съвет на Института за български език Любомир Андрейчин“ продължава да се придържа към позицията си, че най-подходящият модел е да се продължи вече утвърдената практика за законодателното уреждане на езиковата материя, като нейното конкретизиране да се прави чрез последователно допълване на съществуващите над 100 отделни нормативни актове, които уреждат употребата на българския книжовен език в различните сфери на обществения живот. В предложения законопроект се откриват непрецизни и несъстоятелни в научно отношение формулировки. Няма как със закон да се уреждат обществените отношения, свързани с правилата на книжовния език. Официалният статут на българския език е защитен чрез редица закони. Такива са Законът за нормативните актове, Законът за радиото и телевизията и преди всичко Законът за училищното и предучилищното образование, където специално се регламентират много подробно всички случаи, в които се използва и чужд език за децата, за които българският не е майчин, и се предлага специално обучение под контрола на държавата. Предложеният Съвет за български език е ненужна институция, която се натоварва с несвойствени за една научна общност функции. Идеята да се организира Български културен институт „Св. св. Кирил и Методий“ е добра, но неговите задачи и цели са така поставени, че фактически той иззема много от функциите на Министерството на образованието и на Министерството на културата. Според Министерството на образованието и науката Законопроектът не изпълнява в цялост Закона за нормативните актове, според който в материята, до която се отнася, един закон трайна уредба, тъй като се правят множество препратки за уреждане на такива отношения в други закони и подзаконови актове. При опит за изрично и изчерпателно уреждане в един закон на случаите, за които е задължителен българският език, и с оглед необятните му сфери на приложение съществува опасност определени обществени отношения да останат извън обхвата му. Това би създало противоречие със специалните закони, които са уредили изрично и в пълнота задължителното приложение на българския език. Редът и условията за изучаването на българския език са вече уредени, при това по-прецизно и изчерпателно в Закона за предучилищното и училищното образование и свързаните с него подзаконови нормативни актове. Регулацията на въпросите, свързани с развитието на българския език със закон, е необоснована и немотивирана. Статутът на предвидените органи „Български културен институт „Св. Съветът за електронни медии потвърждава вече изразеното си становище от 2018 г., когато е разглеждан идентичен законопроект. Следва да бъде внимателно преценено дали обществените отношения, свързани с използването и развитието на българския език, трябва да бъдат обект на законодателно регулиране или следва да се развиват свободно като част от многообразието на българската култура. СЕМ не може пряко да се намесва в начина, по който не само изглеждат, а и звучат предавания в медиите, които не са обществени. Телевизията пряко влияе върху възпитанието и личностното формиране на децата. Това трябва да бъде съобразено в училищните планове за обучение на подрастващите от най-ранна възраст. Предвид неимоверното количество риалити формати и забавни предавания, е трудно да се отстояват книжовните норми, правоговорът и чистотата на езика в изискуемата степен. В становището си от Департамента за езиково и специализирано обучение в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ обръщат внимание, че нормативното уреждане на въпроса за изучаването на българския език, особено от лица, за които той не е майчин, е пряко свързано и с въпроса за сертифициране на нивото на владеене на езика по Общата европейска езикова рамка. В представения законопроект се предвижда дейностите по сертифициране на нивото на владеене на българския език да бъдат възложени на Българския културен институт „Св. Св. Кирил и Методий“, но статутът на този институт не е особено ясно дефиниран. Необходим е много по-прецизен поглед към въпроса за сертифицирането. Крайно наложително е създаването на самостоятелен Национален център за сертифициране по български език, базиран в СУ „Св. Климент Охридски“ и лицензиран от Министерството на образованието и науката. финансите посочва необходимостта да се обърне внимание на някои проблемни и/или неясни аспекти на предлаганата законова уредба, доколкото същата има отношение към финансирането на провеждани от правителството политики и има основания да се предположи, че финансовите последици няма да се свеждат само до издръжката и възнагражденията на предвидения в проекта Съвет за българския език, както се твърди в мотивите на вносителите. Законопроектът урежда отношения, част от които попадат в предметния в предметния обхват на други закони, но без да се предлага пълна съгласуваност на свързаната законова уредба. Това води до дублиране на правомощия на предвидения в Законопроекта Съвет за българския език с такива на централни органи на изпълнителната власт, както и до дублиране на функции на предлаганата нова административна структура – Български културен институт, за който в мотивите към Законопроекта и в предварителната оценка на въздействие липсва информация за очакваните финансови последици със съществуващи административни структури. Министерството на финансите не може да подкрепи предложения проект на Закон за българския език, тъй като в мотивите му липсва изискуемото посочване на финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба. В своето становище Синдикатът на българските учители споделя необходимостта от приемане на Закон за българския език, който да изгради една обща обединителна рамка, създаваща условия за опазване и обогатяване на книжовния български език. В Законопроекта специално място е отделено на „Употреба на българския език в електронна среда“. Въвежда се държавен стандарт за българската форма на кирилица. Остава спорен въпросът дали предложеният Съвет за българския език към Министерския съвет ще разполага с необходимия капацитет за ефективно изпълнение на вменените си контролни функции по установяване на нарушения и санкциониране на нарушителите. В дискусията се включиха народните представители Антония Димитрова, Красимир Вълчев, Пламен Николов, Ирена Анастасова, Мукаддес Налбант, Андрей Чорбанов, Христо Петров, Веска Ненчева и Костадин Костадинов. Народните представители от парламентарната група на „Продължаваме Промяната“ изтъкнаха, че езикът е жив организъм, който се развива, и той е неподвластен на закони. За съхранението и за насърчаването на езика е необходимо да се обърне повече внимание на образованието, на иновативните методи на преподаване, на по-засиленото преподаване на българския език и на литературата, а не на урегулирането му със закон. Напълно излишно е в закон да се преповтарят основни текстове на Конституцията. Също не е необходимо в закон да се посочват текстове от друг закон, където този тип обществени отношения вече са урегулирани, докато вносителите на Законопроекта за българския език се позовават основно на Закона за предучилищното и училищното образование. Създаването на Съвет за българския език е друг спорен момент. Конструкцията му е на съвещателен орган, а в същото време е натоварен с административни функции, включително и налагане на санкции. Според тях този законопроект е прекалено несъвършен и необмислен и би създал повече проблеми. Народните представители от парламентарната група ГЕРБ- СДС посочиха, че езикът е в основата на националната идентичност, респективно съхранението, опазването, утвърждаването му също е в основата на националната идентичност. Считат, че има нужда от такъв конкретен законопроект, защото той съдържа много разпоредби, които ги няма в другите нормативни документи. С него ще се надгради съществуващият модел, поради което Законопроектът трябва да бъде подкрепен на първо гласуване. Народните представители от парламентарната група на „Има такъв народ“ считат, че не е необходимо повтарянето на съществуващата нормативна база. В предложения законопроект има много текстове, които са притеснителни, и според тях по-добре би било, ако бъде пренаписан наново, вместо да се прави опит да бъде поправен. Народните представители от парламентарната група на „Движение за права и свободи“ приветстват вносителите за опита, който е направен с този законопроект, но много текстове трябва да се прецизират. Подкрепят създаването на институт „Св. Св. Кирил и Методий“, като посочват, че това е добра международна практика, а страните, които са си създали подобни институти, действително показват сериозни успехи при разпространяването на своята култура по света. Парламентарната група би подкрепила Законопроекта, но само след една сериозна работа за неговото допълнение и редакция. Народните представители от парламентарната група „БСП за България“ споделиха, че в предишни парламенти са разработвали тази тематика, като са установили, че това води до резултат, който няма да оправдае нито усилията, нито целта. Философията на предложения законопроект е прекрасна и с добри намерения. Считат, че основна задача е да спазваме тези закони, в които вече има задължителни предписания как да се използва българският език. Големият проблем е в липсата на контрол по изпълнението, както на тях, така и на много други закони. Много често слабостта не е в законите, а в хората, които отговарят за спазването на законовите разпоредби, включително и на тези, които са свързани с ползването и защитата на българския език. След дискусията и проведеното гласуване с 2 гласа „за“, 6 гласа „против“ и 6 гласа „въздържали се“ Комисията по образованието и науката предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за българския език, № 47-254-01-16, внесен от Костадин Тодоров Костадинов и група народни представители на 28 януари 2022 г.“ Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, госпожо Анастасова. Има и Доклад от Комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите. Заповядайте, професор Чорбанов, да ни запознаете с Доклада на Комисията. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители!

и група народни представители. На заседанието беше поканена и присъстваше госпожа Евгения Костадинова, директор на дирекция „Съдържание на предучилищното и училищно образование“ в Министерството на образованието и науката. В Комисията постъпи и писмено становище по Законопроекта от академик Николай Денков, министър на образованието и науката. От името на вносителите Законопроектът беше представен от народния представител Ангел Георгиев. Той изтъкна, че целта на Законопроекта не е кардинална промяна на обществените отношения, а събирането на законовите норми за езика на едно място. Това според него ще утвърди езика като висша ценност за българската нация. Вносителите предлагат да се създаде Съвет за българския език, който да контролира провеждането на държавната политика в областта на опазването, обогатяването и задължителното ползване на българския книжовен език, да се въведе заедно с него и механизъм за ежегоден отчет на езика пред Народното събрание. Вносителите смятат, че ще допринесе за съхраняването и опазването на нашия език. Специално внимание в Законопроекта се отделя и на изучаването и ползването на българския книжовен език извън територията на днешната

Държави като Франция, Белгия, Литва, Латвия, Естония, Полша са регламентирали с отделен закон обществени отношения, свързани с използването на техните езици. Затова вносителите не смятат, че Законопроектът би бил в противоречие с правото на Европейския съюз. От името на Министерството на образованието и науката госпожа Евгения Костадинова изтъкна, че МОН винаги е подкрепяло осигуряването на условия за опазване и насърчаване на използването на българския език като основа на българската идентичност. В представения законопроект тя вижда едно продължаване на усилията на Министерството на образованието в последните години за повишаване на грамотността. По отношение на законосъобразността следва да се прецени доколко предложеното в Законопроекта е в съответствие със Закона за нормативните актове, тъй като задължителното ползване на българския език на територията на Република България е вече постановено в Конституцията. Що се отнася до реда и условията за изучаване на българския език, те са заложени и в Закона за предучилищното и училищното образование и свързаните с него подзаконови нормативни актове. отнася до целесъобразността, госпожа Костадинова не намира за достатъчно обоснована предложената регулация на развитието и обогатяването на българския език, доколкото езикът е една жива система и той се развива по собствени правила. Не са достатъчно ясно уредени отношенията на създадения със Законопроекта Съвет за българския език с вече съществуващите институции – Българския културен институт, от една страна, и Института за български език към Изместването на компетентността от министъра на културата към министъра на образованието по отношение на стандартизирането на българската форма на кирилица също няма според МОН достатъчни основания. Освен това МОН намира за необходимо да се прецизират някои непоследователно използвани понятия и термини в текстовете.

Абсолютно неправилно е названието „медии“ като употреба, защото в нашите стандарти, изготвяни писмено от Института за български език към БАН, е много добре упоменато как трябва да се използват чуждиците и под каква форма. Факт е обаче, че те не се използват правилно, и това е най-нагледен пример как нещо вкарано в законова норма може да не се изпълнява просто защото не се изпълнява. „Медия“ е латинска дума и е множествено число на думата е „медиуми“, така че би следвало множествено число да бъде „медия“. Самото заглавие „електронни медии“ е неправилно от тази гледна точка. Това е просто като демонстрация как една законова норма може да не работи, независимо че съществува като такава. Председателят изказа благодарност на главния експертен сътрудник на Комисията господин Тошев за предоставянето на заглавната страница на Граматиката на братя Антон и Димитър Цанкови, която е издадена във Виена през 1852 г. на говоримия български език. С нея те обявяват една форма на говорим български за правилен книжовен, тоест за литературна норма, а с това всички останали говори стават диалекти. И това е литературната ни норма и досега.

Ще бъде ли това законова норма и ще бъде ли според Законопроекта неправилно ползване на българския език? В държавния бюджет за 2022 г. е определен бюджет за Българската академия на науките, съответно за Института по български език към БАН и му е вменено като функция да се занимава с нормативните които впоследствие да се използват най-малкото като правилници, като речници, като форма за правилност на книжовен български, поне в утвърдените норми за момента, които, знаете, се променят и такива речници се издават периодично, отчитайки промените в българския. Няма логика да се направи орган с дублираща функция, тоест такъв Съвет, който да дублира Института за български език към Академията. Нещо повече, БАН е основана като официално име Българско книжовно дружество. Народният представител Ангел Георгиев отговори, че вносителите са се стремили в една рамка да се обхванат всички обществени отношения, свързани с българския език. Диалектите са част от богатството на нашия език. Вносителите смятат, че ще има полза от такъв закон. Ако има някакви предложения как да стане по-добър, те са отворени към това да се подобри, да се усъвършенства. Народният представител Радомир Чолаков подчерта, че Законопроектът се разглежда преди първо четене. На първо четене се обсъжда общата философия, идеята, концепцията, дали има нужда от такъв закон. В дебатите се поставя въпросът за диалектите. Те, диалектите, са уредени в чл. 15, ал. 2, тоест въпросът е решен. Дискусията преди първо четене има за цел народните представители да обменят мисли, но не да се спира дискусията, особено ако всички са убедени, че дискусията може да е полезна и може да доведе до нещо. Господин Чолаков е забелязал, че в заглавната страница на Законопроекта на вносителите пише „Четиридесет и четвърто народно събрание“. Видно е, че този законопроект е внасян по времето на правителството на ГЕРБ, обсъждан е тогава също, по някакви причини не е бил приет. Депутатите от ГЕРБ са отворени за дискусия. След проведените разисквания Комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите проведе гласуване и с 4 гласа „за“, 1 „против“ и 8 гласа „въздържали се“ предлага на Народното събрание да не приема на първо гласуване Законопроект за българския език, № 47-254-01-16, внесен от Костадин Тодоров

внесен от Костадин Костадинов и група народни представители На редовно заседание, проведено на 29 март 2022 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за българския език, № 47 254 01-16, внесен от Костадин Костадинов и група народни представители на 28 януари 2022 г. От името на вносителите Законопроектът бе представен от народния представител Ангел Георгиев. Той изтъкна, че целта на Законопроекта е чрез осигуряване на условия за опазване и обогатяване на българския книжовен език да запази езика като основа на българската национална идентичност и чрез него да се насърчава развитието на образованието, науката, изкуството и културата в страната. Законопроектът не цели да промени идентифицираните повече от сто нормативни акта, в които се уреждат специфични случаи на използването на българския език, а да ги обхване в обща рамка. Със Законопроекта се предлага да се създаде Съвет за българския език към Министерския съвет, който да контролира провеждането на държавната политика в областта на опазването, обогатяването и задължителното ползване на българския като национален език. Предвидено е да се въведе заедно с него и механизъм за ежегоден отчет на езика пред Народното събрание. В Законопроекта се отделя внимание на изучаването и ползването на българския книжовен език извън територията на страната и усвояването на езика от граждани, за които той не е майчин. Според вносителите не е налице противоречие с правото на Европейския съюз. Посочено бе, че в държави като Франция, Белгия, Литва, Латвия, Естония и Полша са регламентирали с отделен закон обществени отношения, свързани с използването на техните езици. Комисията са получени становища от Министерството на образованието и науката и от Националното сдружение на общините в Република България. В становището на Министерството на образованието и науката е отбелязано, че Министерството принципно подкрепя осигуряването на условия за опазване и насърчаване на използването на българския език като основа на българската идентичност. Законопроекта Министерството намира подкрепа за продължаване на усилията на Министерството на образованието и науката за повишаване на грамотността и насърчаване на четенето. Същевременно в становището са изразени и редица бележки, като е обърнато внимание на съществуващата нормативна уредба, където значителна част от въпросите, свързани с езика, са уредени подробно. Дискусионни са и въпросите за статута и правомощията на предвидените в Законопроекта Съвет за българския език културен институт. Неприемливо е предвиденото изземване на правомощия от министъра на културата и предоставянето им на министъра на образованието и науката. Направени са и други бележки по отношение на необходимостта от прецизиране на отделни разпоредби. В становището на Националното сдружение на общините е отбелязано, че предвидените изисквания, касаещи средното образование и предучилищните форми на обучение, в много в много по широк обхват и в по-голяма конкретика са регламентирани в Закона за предучилищното и училищното образование, а също така и в държавния образователен стандарт. По отношение на нормите, регламентиращи задължителното ползване на официалния език, според Сдружението на общините въпросите, касаещи административните производства, в много по-пълен

В хода на дискусията изказалите се народни представители изразиха принципната си подкрепа за необходимостта от опазване и насърчаване на използването на българския език като основа на българската идентичност. Народният представител Елена Гунчева обърна внимание, че приемането на Законопроекта е належащо, тъй като в редица градове имената на улици, институции, фирми и други се изписват на английски език, а българските граждани се чудят дали се намират в собствената си страна, или в чужбина. Според нея така се нарушава Конституцията на страната и трябва да се приеме Законопроектът, за да се защити българският език. Народният представител Юлия Иванова изрази съгласие, че запазването на българския език е една достойна кауза и трябва да продължим да защитаваме тази ценност. По отношение на надписите на улици, на сградите, на институциите и други тя изрази съгласие, че те трябва да са на български език, но трябва да са дублирани и на чужд език – английски, за да могат да бъдат улеснени и чуждите туристи, които посещават страната. Председателят на Комисията господин Настимир Ананиев подчерта, че безспорно темата за опазването на езика е много важна, но въпросът е има ли нужда от още един закон, след като има достатъчно нормативни актове в тази област. По отношение на споровете на какъв език трябва да са дублиращите надписи той сподели, че след като сме страна – членка на Европейския съюз, те могат да бъдат на всеки един от езиците на Европейския съюз и изборът на кой от тях – е въпрос на целесъобразност. Според господин Ананиев липсват достатъчно мотиви за създаването на Съвета за български език, при условие че има Институт по български език към Въз основа на обсъжданията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 1 глас „за“, без „против“ и 10 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание Законопроект за българския език,

Господин Председател, почти няма държава в Европейския съюз, която да не разполага с подобен закон. Между другото, тази, която обикновено се дава за пример и която ние сме ползвали при съставянето на този законопроект, е Франция, където има разпоредби и съответно правила, които се спазват още от 1958 г., и с гласуването на сегашната Конституция на Франция се поставят основите на Петата република. Тук е моментът да отбележа всъщност, че по този законопроект е работено от години. Той не се внася за първи път в Народното събрание, а е внасян няколко пъти преди това. Почти без изменение е внесен и сега, разбира се, с разрешението на хората в предишните парламенти, които са го правили и които са го внасяли. Ние сме направили само някои козметични редакционни поправки вътре в него, но така или иначе той няма как да бъде изменен, защото самото му същество е изключително консервативно. Смисълът на Закона е да се уреди начинът, по който се развива българският език, защото има два начина, по които той може да се развива, и те всъщност са не само валидни за нашата страна, валидни са и за всички останали държави, за всички останали народи. Единият е, така да кажем, основно естественият начин, при който се оставя езикът да се развива и той се запълва с нововъзникнали думи и форми, словосъчетания, най-вече обаче с чуждици под влияние на други, много по-силни и много по-мощни езици от него. Вторият начин е така наречената кодификация, която дава възможност на държавата да определя сама как и по какъв начин да се развива този език, като създава нови думи и като всъщност по този начин подпомага развитието на езика в една или в друга посока. Пример за кодификация веднага мога да дам със съседната Република Македония, отскоро известна като Северна Македония, където един български диалект, всъщност няколко български диалекта бяха кодифицирани като друг език – претендират да са друг език, макар че не са, и където в продължение на години се чистят български думи и фрази и се заместват със сръбски такива. Реално погледнато, това нещо се случва в момента в нашия език, макар че не се случва под формата на кодификация дотолкова, доколкото поне на мен не ми е известно и, разбира се, няма практика българската държава да го прави. Но, за съжаление, медиите – тези, за които преди малко беше споменато, че всъщност не са медии, а са медиуми, както и да е, всъщност са тези, които налагат използването и вкарването на страшно много чуждици – чужди думи и словосъчетания в българския език, които в един определен момент дори подменят и начина, по който започва да звучи езикът ни граматически, тоест вече започва не просто да се променя съдържанието, но и формата. Давам един простичък пример с названия, които напълниха българските медии и вестници, и телевизии, и списания, и така нататък в последните две години покрай

малко нелепо и абсурдно. Само че, както звучи нелепо и абсурдно, така свикнахме с него и така всички го употребяват – нищо, че не е вярно, нищо, че е подигравка с българския език. Това обаче не се регламентира по никакъв начин нито от Института за български език, който беше споменаван няколко пъти като уж съществуващ нормативен орган, който би могъл да се занимава с тези проблеми, напротив той не се занимава и по никакъв начин не ги регулира, не че няма доброто желание, не че там не разполагат с необходимите специалисти, разбира се, просто защото не са му такива правомощията. От тази гледна точка беше и функцията на този законопроект, който независимо от това дали сега ще бъде приет, или няма да бъде приет, един ден ще стане факт, защото всяка една уважаваща себе си държава, пак повтарям, особено пък такава с претенции да е стара, пък ние смятам, че поне в това отношение можем да имаме обосновани претенции, трябва да има такъв закон. Ще дам и още един пример. Между другото, много е важен и полезен, една от най-старите държави в Европа – няма я на картата в момента, защото има васален статут, част от Великобритания, става дума за Манското господарство, има един държавен девиз, който звучи по следния начин на техния език: „Гай шенги, гай шеър“, което означава на местния мански език, който е келтски: „Без език няма народност“ или в по-широк смисъл – няма държава. На този език, на тази държава говорят няколкостотин човека, но той е официален държавен език и той е техен белег, по който те се определят и ограничават от всички останали съседи, най вече от англичаните и ирландците. От тази гледна точка, задължително е приемането на такъв законопроект, защото в момента в нашата държава цари една езикова вакханалия. На практика в нашата страна българският език е изтласкан в периферията и реално погледнато единственото нещо, което го запазва, все още е фактът, че, да кажем, до някаква степен не е чак толкова навлязъл английският език всички основни обществени среди. Но имайки предвид начина, по който се развиват по-младите поколения, имайки предвид факта, че вече в българската държава е въведено де факто двуезичие – всичко се дублира на английски, и то се смята, даже беше казано преди малко, едни от докладите беше прочетено едно становище, че, видите ли, трябвало да има надписи на чужд език на българските институции, най-вече, разбира се, на английски, защото това било от помощ на чуждите туристи. Аз може би трябва да поискам една справка да видя колко точно чужди туристи са влезли примерно в Министерството на културата – ето, това е надписът отпред, където пише на английски Министерство на културата

представител Костадин Костадинов показва документ) отново, разбира се, пак на английски. Примерите в това отношение са десетки, да не кажа стотици. Всяка една българска държавна институция на практика е преведена на английски, включително ако погледнем и входа на Народното събрание и там има такива надписи. събрание би трябвало леко да се замислим, че в крайна сметка тук държавният официален език е един! Имайки предвид обаче, че напоследък в нашата държава на официални институции се веят и чужди знамена, очевидно имаме някакъв много интересен разпад на държавността, защото се смята, че това вече не е израз на намеса във вътрешните ни работи, а израз на съпричастност. Искам да припомня друго, защото ние много забравяме, ако въобще някой пък си и спомня, че първите сблъсъци в съседната отново друга българска държава на Балканския полуостров – Македония, първите сблъсъци започнаха на етническа основа…

кметството в Гостивар. Това беше през далечната 1994 г., седем години по-късно в държавата имаше изключително тежка гражданска война. Така че ние нямаме друг избор освен да приемем такъв един закон. Между другото, съвсем накратко, вътре в него има неща, които са изключително важни, и те са рамкирани като основни репери или опорни точки, около които трябва да се построи цялата езикова политика на България. Едно от най-важните неща, които ние сме заложили вътре в него, е Институтът за българския език. Тук няколко пъти беше казано за това, че – тоест, не институтът, а културен институт – Културен институт „Свети Кирил и Методий“, и тук няколко пъти беше казано, че, видите ли, нямаме нужда, защото имаме Институт по български език. Ами да кажем Испания има институт „Сервантес“. Германия има „Гьоте институт“. Англия и Франция също имат подобни центрове, които се занимават не само и единствено с опазване на езиковата чистота на съответния държавен официален език, но и пропагандиране на съответната национална култура съответно испанската, немската, френската, английската, разбира се, и това са световни култури, които имат своето влияние. Ние сме най-старата държава в Европа – нямаме такъв институт, а имаме какво да покажем и когато на няколко пъти се е случвало, и на мен включително, да обяснявам,

в крайна сметка ние сме държава, която е имала свое собствено културно влияние, че България е една от държавите, които са създавали цивилизацията на днешна Европа. И той ми каза: „Вие вярвате ли си го това нещо?“ Кой Ви го каза? И аз му обясних, че това е нещо, което ние българите го знаем, защото това е факт. Той каза: „Ами ние не го знаем, трябва да ми покажете дали действително е така. Имате ли доказателства в тази посока?“ Ето в този момент би трябвало всеки един от нас да се замисли, че ние имаме нужда най-малкото от една институция, която не просто да регламентира статута на българския език и да го пази от чужди влияния, каквито имат, пак повтарям, всички останали, дори и французите имат такъв, въпреки че те са един от най-говорените най-говорените световни езици, но и те се притесняват от влиянието на английския. Там от години има едно движение, насочено срещу така наречения франглез, или френско-английски, който се използва основно в Париж и в по-големите центрове на Френската република, тъй като там е много модерно, както и в България, да се заменят френски думи и изрази с английски. Това го правят французите, които в никакъв случай не могат да бъдат обвинени, че са хора, които имат проблеми с езика и с културата си. Какво да говорим за нас? Обърнете се и вижте как говорят и по какъв начин общуват помежду си по-младите хора. Всяка втора дума трябва да е английска, защото така звучи модерно, защото така звучи добре, да не използвам разни думи, че отзад има други народни представители, които могат да дадат примери в това отношение и всеки един от тях ще бъде на място. Ролята на този законопроект е изключително важна. За съжаление, винаги важните законопроекти се подценяват, поради една много проста причина се подценява конкретно този. Ние приемаме езика си за даденост, никой не си прави сметката, че един ден може и да го няма, обаче около нас е пълно с примери за това как езиците могат да бъдат претопявани, смазвани, унищожавани. Да не говорим за това, че ние самите сме най потърпевши от това, защото има страшно много територии на Балканския полуостров, които само допреди 50-60 години са били населявани с хора, основно българоезични, в момента там почти няма такива, които да говорят на български – просто езикът е смазан. И в момента това нещо до някаква степен се случва също в нашата държава, колкото странно и смешно да звучи това. От тази гледна точка апелирам към следното: нека да не приемаме видимите неща за даденост. Както свободата не е даденост – тя е извоювана и днес я имаме, а утре може да я нямаме, така и езикът не е даденост, защото дори в България има една етнографска група, която не говори български за майчин език, въпреки че е българска по произход

Днес се намираме в ситуация, в която заради глобализацията и огромния културен натиск на английския език не само срещу нас, разбира се, а и срещу всички останали по-малки езици и народи, ние сме изправени пред предизвикателството да запазим нашия език такъв, какъвто го има и в момента. Той че ще се променя, ще се променя, но трябва да се променя по начин, по който ние решим. И ако ще влизат нови думи в него, нека да бъдат такива, каквито решат българските експерти, нека да бъдат думи, създадени от други български думи, както е имало такъв процес в края на IX и началото на X век, защото в противен случай това, което смятаме за даденост, ще изчезне. Защото преди 1000 години български език се е говорил от Татрите и Северните Карпати до Термопилите, а сега Вие виждате до какво положение сме се докарали. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Костадинов. Да, господин Вълчев, Вие за изказване ли? Ще Ви запиша. Първо, процедурата на Петър Петров – за изказване. Александра Корчева също е за изказване, Искрен Митев е за изказване, Пламен Николов е за изказване. Уважаеми господин Председател, за да обезпечим възможности за изказване на всички народни представители, предлагаме увеличаване на пленарното заседание до изчерпването на тази точка от дневния ред. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ:

Процедурното предложение от Петър Петров е да удължим настоящето пленарно заседание до приключване на настоящата точка от Програмата, а именно първо гласуване на Законопроекта за българския език. Режим на гласуване.

прието. Изчерпахме и времето на настоящето заседание. Записал съм за изказване: Красимир Вълчев, Искрен Митев, Александра Корчева, Настимир Ананиев, Пламен Николов, Любен Дилов, Антония Димитрова и и Антоанета Цонева. Преди да приключим, ще Ви прочета съобщението за парламентарния контрол. Съобщение за парламентарен контрол на 13 май 2022 г., петък: 1. Министър-председателят на Република България Кирил Петков ще отговори на два въпроса от народните представители Джейхан Ибрямов; и Славена Точева. Заместник министър-председателят по еврофондовете и министър на финансите Асен Василев ще отговори на три въпроса от народните представители Румен Христов; Славена Точева; и Николай Дренчев; и на едно питане от народния представител Цончо Ганев. Заместник министър-председателят по ефективно управление Калина Константинова ще отговори на един въпрос от народните представители Благовест Кирилов, Иван Петков и Илиян Йончев; и на едно питане от народните представители Стоян Таслаков и Никола Димитров. Заместник министър-председателят по климатични политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов ще отговори на един въпрос от народния представител Емил Георгиев. 5. Министърът на външните работи Теодора Генчовска ще отговори на един въпрос от народния представител Радомир Чолаков. 6. Министърът на отбраната Драгомир Заков ще отговори на един въпрос от народния представител Петър Петров. Заместник министър-председателят по регионалното развитие и благоустройството и министър на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов ще отговори на четири въпроса от народните представители Васил Стефанов; Адлен Шевкед, Байрам Байрам, Павлин Кръстев и Мукаддес Налбант; Николина Ангелкова; и Стоил Стоилов. Министърът на здравеопазването Асена Сербезова ще отговори на седем въпроса от народните представители Александър Симидчиев (два въпроса); Стефан Апостолов; Стефан Шилев и Иван Тотев; Илиана Жекова; и Ивайло Христов (два въпроса). Министърът на културата Атанас Атанасов ще отговори на два въпроса от народните представители Цвета Галунова; и Петър Петров; и на едно питане от народния представител Любомир Каримански. 10. Министърът на земеделието Иван Иванов ще отговори на три въпроса от народните представители Петър Петров; Зорница Стратиева и Александър Дунчев; и Костадин Стойков; и на едно питане от народния представител Младен Шишков. 11. Министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер ще отговори на един въпрос от народния представител Николай Дренчев. Министърът на електронното управление Божидар Божанов ще отговори на два въпроса от народните представители Димитър Николов; и Благовест Кирилов и Иван Петков. 13. Министърът на енергетиката Александър Николов ще отговори на два въпроса от народните представители Петър Куленски; и Христо Терзийски. Министърът на туризма Христо Проданов ще отговори на три въпроса от народните представители Николина Ангелкова; Стоян Михалев; и Славена Точева; и на едно питане от народните представители Небие Кабак и Мюмюн Мюмюн. 15. Министърът на вътрешните работи Бойко Рашков ще отговори на 80 въпроса от народните представители

Мюмюн Мюмюн (два въпроса); Александър Несторов (два въпроса); Мустафа Карадайъ; Джейхан Ибрямов (два въпроса); Ихсан Хаккъ (два въпроса); Марио Рангелов (два въпроса); Имрен Мехмедова (два въпроса); Ализан Яхова (два въпроса); и Андрей Чорбанов. Народното събрание поради отсъствие по уважителни причини на народни представители се отлагат отговорите на: - един въпрос от народния представител Христо Гаджев към министъра на транспорта и съобщенията Николай Събев; - един въпрос от народния представител Крум Зарков към министъра на труда и социалната политика Георги Гьоков.

- министъра на енергетиката Александър Николов. С това закривам днешното заседание. Следващото заседание ще се проведе утре от 9,00 ч.